Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku 4. Godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o državnim potporama za 2005. godinu Sukladno članku 20. Zakona o državnim potporama Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je navedeno izvješće. Raspravu su proveli Odbori za gospodarstvo, razvoj i obnovu i financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Izrada Godišnjeg izvješća o državnim potporama obveza je koju Agencija izvršava sukladno članku 20. Zakona o državnim potporama. Izvješće sadrži analitički pregled dodijeljenih državnih potpora u 2005. godini a njime su obuhvaćeni i revidirani podaci za prethodne dvije godine. Analitički prikaz potpora u ovom izvješću u velikoj mjeri uvažava metodologiju prikaza državnih potpora Europske komisije što je obveza Hrvatske sukladno članku 70. Sporazuma o stabilizaciji pridruživanju. Izvješće sadrži podatke zaprimljene od Ministarstva financija i drugih davatelja državnih potpora na državnoj i lokalnoj razini te naravno Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Mada je sustav dostave podataka i prijavljivanja državnih potpora bitno unaprijeđen u odnosu na stanje u 2004. i 2005. godini još uvijek osobito kada se radi o jedinicama lokalne samouprave, on nije u cijelosti zaživio pa ćemo stoga uvjetnim smatrati podatke za 2005. godinu jer ćemo tek za 2006. vjerojatno doći konačnih podataka. Prema izvješću Agencije dakle podacima koje smo skupili državne potpore u 2005. godini iznosile su 6,5 milijardi kuna što je za oko 13% više nego u prethodnoj 2004. godini a za 8% više u odnosu na 2003. godinu. To je povećanje najvećim dijelom rezultat rasta potpora sektoru prometa i sektoru poljoprivrede i ribarstva. U promatranoj godini državne potpore po zaposlenom iznosile su otprilike 4 tisuće 585,6 kuna što je nešto više od od 12% nego 2004. godini. Da budemo slikoviti budući da je prosječna neto plaća prošle godine iznosila 4 tisuće i 376 kuna po ovom izvješću proizlazi da je svaki zaposleni zapravo u Hrvatskoj jedan mjesec jednu svoju neto plaću dao u svrhu za državne potpore. Udio državnih potpora u bruto društvenom proizvodu Hrvatske je ostao na razini prošle godine dakle prethodne godine 2004. godine i iznosi 2,8%. Međutim pozitivna kretanja su primjetna ako analiziramo državne potpore bez onih dodijeljenih poljoprivredi i ribarstvu na koja se ne primjenjuje Zakon o državnim potporama te ako isključimo potpore prometu za koje većim dijelom vrijede specifična pravila. Bez tih potpora dakle potpora poljoprivredi i ribarstvu i prometu razina potpora u 2005. godini iznosila je 2,7 milijardi kuna što je manje nego u prethodnoj godini i bitno manje nego u 2003. godini. Primjenom ove metodologije zamjetan je kontinuiran pad udjela državnih potpora u bruto društvenom proizvodu, dakle sa 1,6% u 2003. godini na približno 1,2% u 2005. Promatrano prema kategorijama potpora treba spomenuti da je 2003. godine zamjetan rast potpora namijenjen horizontalnim ciljevima tj. onim namjenama kojima se potiču ulaganja i u istraživanja i razvoj, sanaciju i restrukturiranje, zapošljavanje i usavršavanje, zaštitu okoliša, malo i srednje poduzetništvo i sl., te su spomenute potpore sa oko 1 milijarde kuna u 2003. godini u 2005. godini dosegle iznos od 1,6 milijardi kuna a njihov udio kontinuirano raste pa je sa 16,5% ukupnim potporama 2003. dosegao razinu od oko 25% u 2005. godini. Istodobno sve su veće i potpore namijenjene regionalnom razvitku a u narednom razdoblju s obzirom na pravila koja dozvoljavaju vrlo izdašne potpore u cilju promicanja ulaganja u regije koje zaostaju u razvitku treba očekivati njihov daljnji i intenzivniji rast. U prethodnom razdoblju tako i prošle godine došlo je do daljnjeg smanjivanja sektorskih potpora. To su potpore koje su namijenjene pojedinim sektorima kao što je čelik, brodogradnja, turizam. U ovoj godini to se ne odnosi na promet i proizvodnju čelika gdje su potpore povećane. Međutim, smanjene su potpore i turizmu i brodogradnji i njihov udio u ukupnim potporama smanjen je sa 45% u 2003. na 37% u 2005. godini. Prema instrumentima najviše potpora kao i u Europi dodjeljuje se putem izravnih subvencija. To je negdje oko 73% u 2005. godini a zamjetan je s obzirom na odredbe Zakona o poticanju ulaganja u slobodnim zonama i sl., rast poreznih olakšica kao instrumenata dodjele državnih potpora. Državna jamstva vrlo su kompleksan oblik državnih potpora ili nepotpora tako da s obzirom na metodologiju izračuna i s obzirom na novi pristup državnim jamstvima njihov udio u ukupnim potporama sve više pada. Na kraju dakle, unatoč tome što je u 2005. godini došlo do rasta potpora u apsolutnom iznosu odnosno zadržavanja njihovog udjela u bruto društvenom proizvodu na razini prethodne godine što je izravna posljedica rasta potpora sektoru prometa i poljoprivrede, promet potpore su išle na financiranja infrastrukture, modernizaciju i tehnološku obnovu ovog sektora. U cjelini se ipak može konstatirati da su nastavljeni pozitivni trendovi u pogledu kretanja državnih potpora. Dakle, to se odnosi na trend apsolutnog i relativnog smanjivanja potpora kada se izuzmu promet i poljoprivreda i taj daljnji rast potpora namijenjenih horizontalnim ciljevima osobito malom i srednjem poduzetništvu, usavršavanju zaposlenika, istraživanju i razvoju, zaštiti okoliša i Međutim, i nadalje treba ustrajati na definiranju proaktivne i ciljane politike potpora u smislu poticanja i davanja prednosti onim potporama koje daju veće učinke te izravno utječu na stvaranje novo dodane vrijednosti. uniji su kao takve prepoznate potpore za istraživanje i razvoj, regionalne potpore uključivo potpore posebno malom i srednjem poduzetništvu. početak pregovora o stjecanju članstva u Europskoj uniji dalje doveo do potrebe daljnjeg usklađivanja potpora i sektoru brodogradnje, da se na tome radi, da su potpore, u tom kontekstu će biti usklađene nakon što se usvoje programi restrukturiranja hrvatske brodogradnje, nakon toga je za očekivati da će ovaj sektor i dalje dobivati potpore koje će biti više namijenjene razvoju, inovacijama, novim investicijama, tehnološkoj obnovi. Dakle, ovo izvješće pokazuje da je nadzor ili kontrola nad potporama do sada u ove tri godine iako je to vrlo kratko razdoblje ipak dao rezultate i da se davatelji državnih potpora sve više okreću potporama koje su horizontalne i kojima se potiče razvitak većeg broja gospodarstvenika a posebno, naglasila sam već to nekoliko puta, malog i srednjeg poduzetništva potpora za inovaciju, tehnološku obnovu i restrukturiranje poduzetnika. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Izvjestitelji odbora? Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu poštovani zastupnik Drago Pukleš. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici agencije, poštovani zastupnici! Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 47. sjednici održanoj 15. studenog 2006. razmotrio je Godišnje izvješće o državnim potporama za 2005. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja aktom od 27. rujna 2006. godine. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja ukazala je da su u izvješću podaci za 2005. godinu kao i revidirani podaci za 2003., 2004. godinu. Kada se govori o državnim potporama za 2005. godinu koje su iznosile cirka 6,5 milijardi kuna treba imati u vidu da one uključuju poljoprivredu, ribarstvo i promet. Zakon o državnim potporama ne predviđa kontrolu agencije u navedenim djelatnostima što je važno istaknuti zbog toga što državne potpore bez navedenih djelatnosti svake godine su sve manje te slijedom navedenog pada i njihov udio u bruto društvenom proizvodu. Ovo izvješće trebalo bi poslužiti kao smjernica kojom treba ići da bi državne potpore bile što niže i učinkovitije. Nakon rasprave jednoglasno je predloženo Hrvatskom saboru slijedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u državnim potporama u 2005. godini. Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite!

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Godišnje izvješće o državnim potporama koje je podnijela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i predlaže da se ono prihvati. Kako je u materijalu i navedeno ovo je treće godišnje izvješće o državnim potporama i sadrži analitički pregled odobrenih potpora za 2005. godinu i revidiranih za 2004. i 2003. godinu. Dobro je da su podaci za 2003. i 2004. godinu revidirani jer se na taj način omogućava komparacija podataka ali i uvažavaju metodološke postavke koje koristi Europska unija u pripremanju svojih izvješća i usporedba s potporama u zemljama članicama S druge strane, ovakav način izvješćivanja o državnim potporama sukladan je i proizlazi iz preuzetih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz godišnjeg izvješća vidljivo je da je sustav nadzora potpora koje dolaze sa državne i lokalne razine nije još u potpunosti saživio i da on zahtijeva određeno vrijeme prilagodbe, edukacije i upoznavanja korisnika i davatelja potpora sa obvezama koje ovaj sustav Pored toga, bitno je napomenuti da se prema Zakonu o državnim potporama nadzor potpora ne odnosi na poljoprivredu i ribarstvo a željeznički promet ima zaseban status u pravnoj stečevini Europske unije. Zbog toga su u prezentiranim pokazateljima dobro izdvojene potpore u poljoprivredi, ribarstvu i željezničkom prometu. Uvažavajući prethodne napomene generalno se može reći da su ukupne državne potpore u 2005. godini povećane za 13,2% u odnosu na 2004. godinu. Istovremeno, udio ukupnih potpora u bruto domaćem proizvodu sa 2,78% 2,78% U 2004. godini porastao na 2,84% u 2005. godini ili za 2,4%. Međutim, ako se iz ukupnih potpora izdvoje poljoprivreda i šumarstvo te promet onda je udio potpora u bruto domaćem proizvodu 2005. godine iznosio 1,19% a 2004. godinu za komparaciju 1,32%. Usporedbe radi, taj postotak u zemljama Europske unije u 2004. godini iznosio je 0,44%. Dakle, mi imamo gotovo tri puta veće učešće potpora u bruto domaćem proizvodu nego zemlje članice Prema kategorijama državne potpore sukladno uredbi o državnim potporama dijele se na horizontalne, sektorske i regionalne. Sektorske potpore sudjeluju u 2005. godini sa 37,39%, horizontalne sa 24,46% a regionalne ili lokalne sa 4,65%. U odnosu na 2003. godinu kada su sektorske potpore činile gotovo 45% 45% a horizontalne svega 16,4% učinjen je značajan kvalitetan pomak s obzirom na činjenicu da se horizontalne potpore danas odnose odnose na istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, sanacije i rekonstrukcije te malo i srednje poduzetništvo a sektorski promet na brodogradnju i turizam. Usporedbe radi, udio horizontalnih sektora u zemljama Europske unije iznosi preko 50% što znači da je trend promjena pozitivan. Temeljna značajka potpora prema oblicima odnosno instrumentima dodjele da se udio subvencija povećava u promatranim godinama od 65% u 2003. godini na 70,8% u 2004. godini 73,15% u 2005. godini. Porezne olakšice kao instrument državne potpore udio je povećan od 1,9% u 2003. godini na 10,12% u 2005. godini dok su krediti sa 19,2% dok su krediti sa 19,2% u 2003. godini pali na 6,8% u 2005. godini a državna jamstva smanjuju udio sa 10,36% na 7,6% u promatranim godinama. unije u 2004. godini subvencije su sa 40,7, su 47,9%, porezne olakšice 35,5%, jamstva 10% i krediti 5%. Tijekom 2004. godine započeo je trend napuštanja selektivnog pristupa u dodjeli državnih potpora te se državna sredstva preusmjeravaju na one potpore koje donose veće koristi gospodarstvu u cjelini i koje su sukladne sustavu državnih potpora u zemljama Ovakav zaokret u sustavu državnih potpora na duži rok utjecati će na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i stvaranje preduvjeta za brži razvoj poduzetništva. Trend rasta horizontalnih državnih potpora od 990 milijuna kuna u 2003. godini preko milijardu i 380 milijuna 2004. godine na milijardu i 590 milijuna u 2005. godini pokazuje da pored već spomenutih promjena u pristupu davanja potpora jača svijest da se gospodarski razvoj može osigurati samo ako se pomoć u gospodarstvu realizira kroz što veći broj poduzetnika i s učincima na dulji rok. U strukturi horizontalnih državnih potpora oko 30% ili gotovo 500 milijuna kuna čine potpore za sanacije i restrukturiranje što znači da proces oporavka gospodarstva još nije završen i traje. Na 3. mjestu nalazi se subvencioniranje kamatnih stopa za kredite koje odobrava Hrvatska banka za obnovu i razvitak svojim razvojnim programima. A one iznose 350 milijuna kuna i čine 22% ukupnih horizontalnih potpora. S obzirom na niz programa horizontalnih potpora koji su odobreni tijekom 2005. godine i 2006. godine a odnose se na zapošljavanje, malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj te zaštitu okoliša i uštede energije realno je za očekivati da se u 2006. godini nastavi, da da će se nastaviti, da će biti znači prikazan pozitivan trend u povećanju udjela horizontalnih potpora. Konačna ocjena je da što se tiče udjela državnih potpora u bruto domaćem proizvodu sa svojih 1,19% u 2004. godini bitno ne odstupa od novoprimljenih zemalja članica Europske unije. U budućem razdoblju morati će se uložiti znatni napori da se smanje sektorske potpore kako bi se u što manjoj mjeri narušavala pravila o tržišnom natjecanju i s druge strane izmijenila struktura potpora radi povećanja efikasnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i omogućio ravnomjerni regionalni razvitak. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava predloženo izvješće i ono može biti kvalitetna osnova za kreiranje politike budućih potpora. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja s kolegom, kolegice i kolege zastupnici. Klub IDS-a podržati će i ovo izvješće, godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o državnim potporama za 2005. godinu ne samo zbog detaljno prikazane analize izvješća o radu Agencije već i radi realnih i konkretnih prijedloga za mogućnost poboljšanja rada same Agencije te prikupljanja podataka od strane jedinica lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave u odnosu na državne potpore. Ovdje moram napomenuti da koliko sam upoznat unatoč upitima i požurnicama od strane Agencije dio županija, gradova i općina i dalje nije Agenciji dostavilo izvješća o programima općih državnih potpora iz njihove nadležnosti kao ni podatke o potporama o dodijeljenim od 2002. do 2005. godine na čemu sigurno treba proraditi. Zaštita tržišnog natjecanja je ustavna kategorija kjoja svim poduzetnicima osigurava jednak pravni položaj na tržištu, a poduzetnička i tržišna sloboda su temelji gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Naravno da poseban značaj u politici i zaštiti tržišnog natjecanja ima nadzor nad državnim potporama koji ima i ulogu dovođenja na najmanju moguću mjeru utjecaja države na raspodjelu sredstava na slobodnom tržištu odnosno na redovne gospodarske tokove. U primjerima kada državne potpore omogućavaju ekonomski neučinkovitim poduzetnicima da nastave poslovanje i onda kada po redovnom tijeku događaja ne bi bili u mogućnosti dešava se da na taj način ne samo da su ostali poduzetnici koji su ekonomski neučinkoviti stavljeni u neravnopravan položaj u tržišnoj utakmici već se izravno dovodi u opasnost poštivanje i međunarodnih obveza koje Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s državne potpore moraju biti u skladu s hrvatskim propisima o državnim potporama i pravnom stečevinom Europske unije. Prema podacima iz izvješća vidljivo je da je najveći dio potpora namijenjen sektorskim potporama ali i da njihov udio u ukupnim državnim potporama opada. Donošenjem Zakona o državnim potporama, Uredbe o državnim potporama i drugih propisa učinjen je prvi korak prema ispunjenju obveza dok je daljnji još važniji korak postupanje po istim propisima. Stoga smatram da je program prilagodbe sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj sa sustavom državnih potpora u dobar primjer pomoći Agencije u olakšavanju provedbe navedenih potpora. Ovdje treba naglasiti da je pored ciljeva usklađivanja hrvatskog sustava i postupka dodjele državnih potpora uspostava transparentnosti sustav državnih potpora koji naravno podrazumijeva jasna pravila i kriterije odobravanja i dodjela bilo na državnoj ili na lokalnoj razini. Neprocjenjiva je stvaranje uvjeta poslovanja u Republici Hrvatskoj u kojima će svi poduzetnici imati jednake mogućnosti za uspjeh. Godišnje izvješće za 2005. godinu pokazuje da je ukupan udio državnih potpora u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske u 2005. godini gotovo jednak udjelu u 2004. godini. Kada se radi o pokazateljima kretanja državnih potpora prema kategorijama prema kategorijama zamjetan je nastavak pozitivnih trendova u odnosu na horizontalne i regionalne državne potpore. Određene oscilacije inače pozitivnog trenda za 2004. godinu su zamjetne i u 2005. godini u dijelu koji se odnosi na sektorske državne potpore zbog osjetnog povećanja potpora dodijeljenih sektoru prometa. Obrazloženje navedenog povećanja, izdvajanja sredstava za ovaj sektor moguće je pronaći u pripremi pojedinih prometnih sektora za predstojeće procese liberalizacije tržišta kao i u potrebi osuvremenjivanja i povećanja tehnološke opremljenosti ovog sektora. Promatramo prema instrumentima dodjele državnih potpora razvidna je najveća zastupljenost subvencija kao oblika državne potpore jednako kao u Europskoj uniji. Porezna izuzeća i različite olakšice pokazuju kontinuirani rast kroz sve tri godine i kreću se prema iznosima uobičajenim u Europskoj uniji. Pozitivan padajući trend pokazuju dodijeljena državna jamstva. I konačno Hrvatska mora smanjiti potpore u postotnom udjelu bruto društvenog proizvoda, ali i drugačije rasporediti planirane potpore, da ne napominjem u kojim granama. Dakle, Klub IDS-a još jednom ponavljam podržat će ovo godišnje izvješće. Hvala. Hvala. Za Klub HNS-a poštovani zastupnik Jakša Marasović. Izvolite.

Klub HNS-a će podržati ovo izvješće o državnim potporama za 2005. jer prav za prav nam ništa drugo ni ne preostaje. Ovaj kratki osvrt na to činjenica je da bez obzira na nekakav nominalni rast potpora u na odnosu 2005., 2004., u odnosu na BDP je to pad. To se vidi iz ovih tablica ne baš previše bitan, ali je očito pad što bi trebalo govoriti o nekakvom pozitivnom trendu ako gledamo ono što imamo u europskim zemljama, pa čak i ovima koje su prošle ovih deset novih koje su ušle u Europu jer oni imaju od nas izrazito niži niži udio državnih potpora u odnosu na BDP. To je vidljivo iz tablice na kraju ovog izvješća koji daje pregled, dakle pregled državnih potpora u zemljama članicama Europske unije i Hrvatske za tri godine. Kad pogledate jedino Malta ima tu puno veći BDP-a postotak dakle u BDP-u od Hrvatske. Ja nisam baš siguran što je bolje, je li ovo što Malta radi ili ovo što rade druge zemlje Europske unije. Za mene ova, naime za mene je ova tablica pomalo iznenađenje jer nisam mogao vjerovat da zemlje koje su prije nekog vremena ušle, primljene u Europsku uniju imaju zapravo relativno nizak, odnosno niži od nas postotak postotak udjela potpora u BDP-u. Ovdje u izvješću piše da je to nula a mi smo u prošloj godini, dakle u 2005. bili negdje jedan devetnaest što i nije tako mala razlika i sad ja se pitam zašto Malta to ima. Kakva su iskustva Malte da ona to ima na tri deset, da ima ovakvu visoki postotak udjela u BDP-u. Je li to zbog zbog strukture njezinog gospodarstva, je li to bitan razlog jel oni koliko znam žive većinom od turizma, a mi smo im relativno blizu, a sve druge zemlje imaju relativno nizak postotak tog udjela. Moram priznati da mi to nije baš kijaro što to znači i što bi trebao biti tendenca. Valjda tendenca bi trebala biti smanjivanje potpora u jednom normalnom društvu ne bi trebalo biti nikakvih potpora. Kako se mi nalazimo u tranziciji, a osim ovih potpora imate situaciju da se velika sredstva izdvajaju iz države za potrebe mnogih djelatnosti u infrastrukturi, u prometu i u svemu drugom. Takva pitanja mi se postavljaju. Što se tiče izdvajanja za ove sektore različite vjerojatno a najmanja su izdvajanja za ove regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini koliko sam ja uspio shvatiti iz ovog izvješća s time da nisam siguran da potpore na lokalnoj razini, bar nisam našao u ovom izvješću, ulaze i ona sredstva koja se daju iz lokalnih zajednica za potpore, pa recimo promet lokalni jel se to, da li je to ušlo ovdje u ovo izvješće. Regionalne potpore koje bi bile po meni nužne koje je još poznavao socijalizam ako se sjećate nerazvijenih područja su čini mi se nužnost pogotovo na sadašnje stanje razvitka Republike Hrvatske i razno razne proračune BDP-a na određenim područjima Republike Hrvatske u odnosu na Zagreb i zbog toga ne samo potpore nego i sva moguća eventualna ulaganja iz državnog proračuna bi bila nužna u smislu smanjivanja tog, tih razlika u BDP-u, a samim time i u standardu ljudi koji žive na tim područjima. Poseban problem je, ja bih kazao tu Slavonija, što puno bolje znaju oni koji žive na području Slavonije od mene. Ali ja to od mnogih ljudi čujem. I vjerojatno će ta Slavonije i dalje sa ovim mjerama koje se poduzimaju i u ovom sljedećem proračunu imati negativni rezultat. Što na kraju kazati o potporama? Ja bih volia znati je li bolje da potpore rastu ili da ne rasti. Trend je da polako padaju u odnosu na BDP. A volia bi znati koji je trend ove države u tom smislu. Da li neke grane uopće mogu funkcionirati bez potpore? Da li ćemo mi sutra Europskoj uniji moći davati potpore za neke grane, gospodarske djelatnosti? To je isto pitanje koje mi se nameće. Šta će biti onda od naših škverova? Šta će biti od naše poljoprivrede koja jasno ovdje praktički pola potpore? Ne baš pola ali dobru trećinu potpore. To su pitanja koja bi se nametnula iz ovog izvješća. I mislim da o tome treba razgovarati, a ne o samom izvješću, jer izvješću svaka čast. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, moram ispraviti jedan krivi navod kolege koji može zapravo potpuno preusmjeriti priču o potporama u normalnom društvu ne bi trebalo biti nikakvih potpora. A kakvo je to normalno društvo? Znači i naše društvo i sve društvo u cijelom svijetu je nenormalno društvo. Jer dok je društva bit će i potpora. će i potpora. Samo u utopijskom društvu neće tako biti. Jer potpore se ne daju samo za preživljavanje firme, nego poticaj izvoza, a posebno biti će potpore uvijek za istraživanje. To daju najrazvijenija društva, tu daju najviše. Ja se nadam da ćemo i mi jednog dana dostići to. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, gospođo predsjednice. Mislim da je ovo izvješće jedan dobar dokument. Da se mi kao zastupnici i hrvatska javnost upozna sa potporama u 2005. kojeg je država Hrvatska transferirala prema određenim subjektima. S obzirom da je politika ove hrvatske Vlade ravnomjeran razvoj cijele Hrvatske smatram da i potpore koje su dali idu u tom pravcu, bez obzira što još uvijek imamo snažne i sektorske potpore, ali to je problem hrvatskog gospodarstva, problem preustroja, restrukturiranja gospodarstva. I smatram da kao društvo ulazimo polako u jednu završnu fazu kad je riječ o intervenciji države po pitanju određenih gospodarskih subjekata, osim onih koji će i nadalje i koji jesu i u Europi i u visoko razvijenim zemljama predmet davanja poticaja, odnosno potpora. Ono što je za agenciju sigurno interesantno kad je riječ o državnim potporama jest pitanje da li državne potpore narušavaju tržišno natjecanje, jednakopravnost i da li eventualna potpora od države nekom subjektu može značiti da dođe u nepovoljniji položaj drugog. mislim da je to prvotni cilj agencije da ispita tu okolnost. S obzirom na informacije koje smo vidjeli u ova dva izvješća i saznanja koja smo stekli takvih slučajeva nije bilo. Mogu reći da bar ono što sam vidio, iščitao tu da broj predmeta koji je obuhvaćen nije ukazao na eventualnost možda te potpore kasnije bile na drugi način uobličene. Nije bilo nekih intervencija. Svakako pozdravljam ovaj trend rasta. I kad je riječ o potporama, horizontalnim potporama smatram da je tu šansa hrvatskog gospodarstva i da tu postoji još veliki prostor gdje će hrvatska država moći intervenirati u smislu ravnomjernog razvoja cijele Hrvatske s jedne. A s druge strane u prvom redu intervenirati i jednu širinu kad je riječ o jednoj lepezi različitih gospodarskih sektora kako bi se stvorila veća konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Svakako da mi u Dalmatinskoj Zagori odakle ja dolazim da bi napravili jedan iskorak, da su neophodne intervencije države i intervencije županije u smislu poticanja razvoja gospodarstva na tim prostorima. To ima višestruko značenje. da bi se zaustavio trend iseljavanja s tih područja, odnosno migracija prema većim centrima, Zagrebu, Splitu i drugim, nego da bi i standard na tim prostorima bio takav da ljudi mogu ostati na tim prostorima i da mogu konzumirati sve ono što može se konzumirati u društvenom životu, bilo u Splitu, bilo u Zagrebu. Mislim da hrvatsko selo ide prema toj urbanizaciji gdje standard života iz dana i dan raste. Ja ću samo još reći jednu riječ, jednu misao vezano za potpore u poljoprivredi. S obzirom da su te potpore često predmeti političkih prepucavanja ovdje u Hrvatskom saboru po meni je bitnije od samih poticaja i njihove visine rješavanje određene infrastrukture. Spomenut ću navodnjavanje, kao intervencija države u poljoprivredni sektor na način da se poboljša kvaliteta, veći prinosi i time da hrvatski poljoprivredni proizvod bude konkurentan na europskom i svjetskom tržištu. Jer poticaju mogu biti konkretno ili za voćarstvo, maslinarstvo, povrtlarstvo nešto i veći. Ali mislim da efekti će biti puno i daleko snažniji i jači ako se riješi infrastruktura koja je neophodna poljoprivrednim proizvođačima. S tim što će ona i cijenom i kvalitetom biti konkurentne na tržištu. U svakom slučaju rast regionalnih potpora, njihov trend rasta regionalnih potpora ide u pravcu ravnomjernog regionalnog razvoja i potpore jedinicama lokalne samouprave smatram da trebaju biti ubuduće još snažnije upravo u cilju ravnomjernog razvoja cijele Hrvatske. Ovo izvješće je znači jedna dobra informacija za nas zastupnike u Hrvatskom saboru, za hrvatsku javnost. Ovo je jedan dobar uradak i smatram da agencija s obzirom na probleme kad je riječ i o kadrovskoj strukturi i tehničkoj opremljenosti koji nisu dostatni, to smo čuli i od izvjestiteljice, smatram da će ubuduće igrati bitnu … /Ne razumije se./ … rekao prije, bitnu ulogu u

Pa evo što se samog izvješća tiče ja mislim da je on potpuno u redu kao i prethodno izvješće, ali to izvješće je podloga upravo za pregovore između nas i Europske unije, a poznato je da su oni vrlo intenzivni i u ovim poglavljima i tu će mislim biti poprilično problema. Postavlja se pitanje do koje mjere

i taj balans normalno bit će jako težak, teško napraviti. Naime pojedine naše grane bez potpora stvarno bi propale. Znamo da je riječ o brodogradnji, pa evo preživljavanje metalurgije, o poljoprivredi i poljoprivredu svi stimuliraju, tu su potpore dosta velike pa i kod nas su još uvijek jako velike. Ne treba puno o tome možda govoriti, ali činjenica je da u cijeloj toj priči Europa ne uzima ipak ono najosnovnije, iako smo proživjeli i danas po drugi puta govorim, izuzetne teške trenutke iako je privreda stajala za vrijeme rata, godinama ono što je preživjelo prije godinama je trebalo da i ponešto oživi. Na svu sreću oživjeli su obrtnici, mali obrti, poduzetnici pa je to kompenzacija bila prilična i unatoč svemu još uvijek smo jači i kvalitetniji od nekoliko zemalja koje su ušle u Europsku uniju u proteklih godina, a i od ove dvije itekako koje ulaze sada, tko god je tamo bio mogao se to i na svoje oči uvjeriti mislim šta se događa u Rumunjskoj i Bugarskoj, a one će na žalost politički ući vrlo lako, dok će za nas uvijek tražiti više nego od drugih. Pa evo ja molim gospođu koja je na čelu ove pregovaračke skupine da stvarno maksimalno iznese sve naše poteškoće ukoliko Europa ima želje i razumijevanja mislim da se neka sredina ovdje ipak bi mogla naći. Hvala.

samo zato da podsjetim na jednu prijašnju raspravu kada govorimo o potporama, odnosno na neka obećanja koja su dana od Vlade i koje bi se snažno založila da se uključe malo više ubuduće agresivnije u ovaj sustav državnih potpora. proljetos smo raspravljali o izmjenama Zakona o porezu na dobit i tada su ukinute sve porezne olakšice i Zakon o porezu na dobit koji su se odnosili na ulaganja u znanstvenoistraživački razvoj, odnosno uvođenje novih tehnologija, odnosno olakšice gospodarstvo koje su se odnosile na stručno usavršavanje zaposlenika, odnosno dodatno obrazovanje zaposlenika. Ja se slažem sa svima onima koji su danas govorili da je jako potrebno ako želimo graditi državu znanja da upravo radimo gospodarstvo temeljeno na znanju te da je uvođenje novih tehnologija, odnosno uvođenje novih znanja bilo u smislu, tehnoloških znanja bilo u smislu usavršavanja zaposlenika ključno i za napredak gospodarstva. Kada gledamo i po ovom izvješću državnih potpora, potporama, vidi se da te potpore iz godine u godinu su sve veće i veće. No, međutim, kada se one usporede sa svim ostalim potporama potporama koje se daju državi, one su ipak u nekakvim i apsolutnim iznosima i u postocima zapravo od onih … /Ne razumije se./ … stavki jedne od manjih državnih potpora. I čini mi se da tu treba učiniti značajniji iskorak, tim više što kažem što su ukinute, ali apsolutno sve porezne olakšice koje su bile u poreznom sustavu za potpore, za ova istraživanja, razvoj, uvođenje novih tehnologija i stručno usavršavanje zaposlenika pa u tom smislu bi voljela da se i za 2006. ali i svaku sljedeću godinu to onda vidi i u samom izvješću i samim financijskim sredstvima, odnosno planovima koji se rade posebno za te horizontalne potpore u samoj Agenciji, odnosno samom vijeću. Eto samo toliko. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege. Evo ovo izvješće koristim da bih iznio nekoliko osobnih ocjena i stavova. Ovo je prvo možemo reći za sada cjelovito izvješće, međutim upravo radi načina prikupljanja informacija u ovome trenutku želim istaći problem za koji držim da bi se do idućeg izvješća trebao razriješiti. Naime ovo izvješće kako je i kolega Marasović primijetio ne sadržava neke informacije koje bi po prirodi trebalo sadržavati, a riječ je također o potporama i onim lokalnim potporama, odnosno regionalnim potporama. Način prikupljanja informacija, a to sam komentirao čini mi se i prilikom izvješća FINA-e i još nekih izvješća bi trebalo urediti kada je riječ o ukupnim statističkim prikupljanjima, tako i ovdje. Naime, u ovome trenutku ima i zato će i agencija imati problema sa informacijama, izvješćima. Ima problema jer se ta izvješća, informacije zapravo prikupljaju na nekoliko razina. Prvo, te informacije se pokušavaju prikupljati od jedinica lokalne uprave i samouprave u pravilu tu županije povuku deblji kraj ni krive ni dužne, jer bi one trebale prikupljati podatke za jedinice lokalne uprave i samouprave na svom području što je dosta otežano jer su one u ravnopravnom položaju pa županija je ponekad u inferiornom položaju u odnosu na druge jedinice. S druge strane istovremeno još uvijek imamo ja bih rekao rudimentalne ostatke državnih ureda za statistiku koje se nalaze u državnim uredima u županijama. Njih se gotovo pa ne koristi za prikupljanje ovakvih podataka i s treće strane FINA za sada pokušava koordinirati i prikupiti dio informacija. To je što se tiče samog uvoda i načina prikupljanja informacija da bi ovo izvješće iduće bilo potpunije, da bilo potpunije da bismo mogli imati uvide u to. Drugo, agencija je mlada ustanova i naravno da je ona ja bih rekao u pripremi svih nas zajedno što je i definirano njenim statutom, u pripremi za ulazak u Europsku zajednicu. ovo vrijeme valja koristiti isto tako da bismo svi zajedno naučili i da već idućeg tjedna prilikom rasprave o državnom proračunu, a i prilikom drugih rasprava da onda imamo na umu i ove odrednice kao i odrednice SSP-a koje smo ranije potpisali. tome ovo izvješće, odnosno agencija sama ima za cilj vršiti kontrolu i pripremati se za ulazak u Europu, a s druge strane imamo zahtjeve o svim oblicima tih potpora za povećanje učešća tih potpora u državnom proračunu svake godine. Tako će ih biti vjerojatno i idući tjedan. Ja želim samo kazati da podatak o indeksu porasta od 13 i nešto, 13,2% u ovoj godini sasvim solidan sada je pitanje samo rasporeda unutar toga. Osobno izražavam zadovoljstvo i mislim da je u ovom vremenu treba iskoristiti ovo vrijeme prilagodbe dok ne budemo prisiljeni kako bismo u horizontalnim potporama sačuvali onaj dio firmi još uvijek koje mogu i imaju tržišne uvjete računajući na to da su doživjele različite transformacije, i tehnološke i tržišne i vlasničke i mnoge druge. Prema tome, ovo razdoblje treba iskoristiti upravo za te potpore kako bismo pripremili taj dio firmi koje je moguće preživjeti za ozbiljne utakmice koje slijede iza toga. Ovih dana vidimo probleme oko CEFTA-e, vidimo probleme koje nam postavlja i Bosna i Srbija, a upravo zato da bismo i mi bili pripravni za takve utakmice jer one druge utakmice valja iskoristiti da se unutar sektorskih potpora iskoristi taj dio kako bismo i taj dio, posebno brodogradnje, ali vrlo interesantno ovdje kad gledamo regionalne i ove sektorske potpore, one su na neki način možda kao posljedice ranijeg razvoja ukupnog u bivšoj Jugoslaviji na neki način i regionalno raspoređeni. Pa kad je riječ o sektorskih one se većinom odnose na Slavoniju što je prije istaknuto ili na ova istočna područja. S druge strane, ako je riječ o turizmu ili brodogradnji onda je ono u pravilu locirano uz Jadran. Dakle, u ove sektorske i ove druge regionalne potpore valja kombinirati kako bismo ravnomjerno postavili taj razvoj. I upravo zato treba uskladiti taj razvoj. I mislim da i taj dio treba iskoristiti. I na kraju, ukupno, koristeći ovu informaciju kao pripremu za iduću godinu podržavam ovo Izvješće. Mislim da ono u ovome trenutku sadržava osnovno što je potrebno da možemo svi zajedno imati uvid u ovakvo stanje, ali i određene spoznaje kako bismo već idućeg tjedna u raspravama mogli donijeti, kvalitetno sudjelovati u pripremama i donošenju proračuna. Hvala lijepo. Hvala. 5-minutna rasprava. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. poštovana gospodo iz Agencije. Klub HSP-a će podržati ovo Izvješće, međutim želimo u ovom kratkom izlaganju ukazati na ključni problem koji stoji iza ovog Izvješća, a to je članak 70. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Na to smo upozorili u ovoj istoj dvorani Hrvatskog sabora u 2001. kada je Sabor ratificirao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uz ostalo bio je sporan članak 70. kojim se Hrvatska obvezala da neovisno o tome kada će ući u Europsku uniju, čim prije, odnosno u roku od 4 godine od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uskladi svoju kartu potpora sa kartom potpora Europske komisije. To praktično znači da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u svom radu kada je riječ o uređivanju državnih potpora jednako ili više vodi računa o gospodarskim interesima Europske unije i njezinih članica negoli o interesima same Republike Hrvatske. To je za nas tada kao i sada bilo sporno. Naime, regulirati državne potpore prema gospodarskim interesima Europske unije je razumno ako je neka zemlja članica Europske unije pa već kroz kohezione fondove dobiva određene kompenzacije. Za to što ne potiče neke grane gospodarstva u svom interesu. Međutim, usklađivati hrvatske državne potpore sa interesima Europske komisije bez da istodobno primamo sredstva iz europskih fondova je u najmanju ruku štetno. Iz tih razloga mi ćemo podržati ovo Izvješće jer je ono odraz stanja, ali ukazujemo na neodrživost ovakvog modela uređivanja državnih potpora jer ono doista nema veze sa hrvatskim nacionalnim interesima ali ima veze sa ekonomskim interesima članica Europske unije, odnosno njihovih firmi kojima su naše konkurentne. ostaje otvoreno pitanje koliko su pojedine ovdje izvrstane potpore doista svrsishodne i da li se doista koriste na pravi način. Ja sam u tom smislu prije tjedan dana uputio pismo, zastupničko pitanje ministru gospodarstva, gospodinu Vukeliću, da izvijesti i mene i sve vas u Saboru o tome tko su kooperanti hrvatskih brodogradilišta, koji ugovori su sklopljeni i u kojem iznosu. I to zato jer sam svjestan ja kao i vi da će Hrvatska država i dalje državnim potporama podupirati hrvatske škverove ali da nećemo uvijek od njih dobiti onaj ekonomski učinak koji bi trebali dobiti upravo radi vrlo čudnih ugovora koji su često puta sklapani. Kako bi se otklonile sve te sumnje najbolje je potpuna transparentnost i najbolji je potpuni pregled. Taj pregled je konačno dan u ovom Izvješću o državnim potporama. držim da nije dobro da su jamstva dovedena u isti red kao i već angažirane potpore. Jamstva postaju obveza države onog časa kada onaj iza koga se jamčilo ne plaća. Onda se ta jamstva aktiviraju, ali vjerujem da je riječ o europskoj regulativi no držim da ih nije dobro dovoditi u isti rang sa novcima koji su doista plaćeni. Hvala.

gospodina Tadića, kolege Tadića da politika državnih potpora u Republici Hrvatskoj nema veze sa hrvatskim nacionalnim interesima po pitanju gospodarstva nego da ide na ruku i europskih, određenih europskih trgovačkih društava, kompanija. To je nonsense, mislim, o tom, to demantirati da i ne treba, ali takvu jednu konstataciju iznijeti ovdje u Hrvatskom saboru mislim da ne stoji i da je apsurdno. Hvala lijepo. **Šeks, Hvala.